Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku. To je - Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2008. godinu Nakon te rasprave proveli bi objedinjenu raspravu o Prijedlogu zakona o probaciji, Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora i Prijedloga zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje. To je organska povezanost sva ova tri zakona, Zakon o probaciji, pa koliko, kad apsolviramo raspravu tog onda ćemo sutra nastaviti. …/Upadica sa strane, raspravi!/… Objedinjenoj raspravi. O Zakonu o probaciji, o izvršavanju kazne zatvora i maloljetničke sankcije. Protivite se. Na žalost, dobro. Na žalost nemamo većine kvoruma da bi se moglo stavit na glasovanje prijedlog. Zato što uvijek ima pobuna. Onda, e ne možemo glasovati objedinjeno jer nema kvoruma. Onda ćemo, idemo sada na raspravu o Izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2008. Predlagatelj je Vlada koja je podnijela izvješće na temelju članka 6. Zakona o izvršenju kazne zatvora. Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Molim ministra pravosuđa, gospodina Ivana Šimonovića da dodatno obrazloži prijedlog. Izvolite ministre. **Šimonović, Ivan** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici. Prije manje od pola godine predstavio sam vam Izvješće o stanju u zatvorskom sustavu za 2007. godinu i akcijski plan. Nakon samo 4 mjeseca ponovno sam pred vama i podnosim vam u paketu Izvješće za 2008. godinu, dopunjeni akcijski plan te tri zakona, Zakon o probaciji, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora te Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima. Zašto tako brzo? Zašto je ovaj paket reforme zatvorskog sustava tako opsežan? Upravo radi vaših primjedaba i sugestija, poštovane zastupnice i zastupnici. Izvješće o stanju u zatvorskom sustavu za 2008. ovog se puta podnosi brzo i pravovremeno, odmah čim je to bilo moguće obzirom na sve financijske pokazatelje koje je trebalo prikupiti. U metodologiji izrade izvješća uzete su u obzir sve primjedbe izrečene na izvješće za 2007. Izvješće za 2008. se referira na primjedbe pravobranitelja i pravobraniteljice za djecu. Jednaka je pažnja posvećena sigurnosnim aspektima u zatvorskom sustavu kao i stručnom djelovanju i rehabilitaciji te uključuje osvrt na prilagodbu služenja zatvorske kazne osobama s invaliditetom ili drugim posebnim potrebama. Akcijski plan koji je bio pozdravljen i prigodom prošle rasprave, ovaj je put u skladu s primjedbama od prije 4 mjeseca detaljno razrađen obzirom na dinamiku provođenja i potrebne troškove. I napokon, zašto su u ovom paketu, svejedno kako će on biti raspravljan i ova tri zakona? Naprosto zato što se bez njihovog donošenja, odnosno promjene stanje u zatvorskom sustavu ne može dovoljno popraviti i dovesti u sklad sa suvremenim zahtjevima i standardima. Kad sam prije 8 mjeseci preuzeo dužnost ministra pravosuđe, u zatvorskom sustavu postojale su 2 skupine ozbiljnih problema. Subjektivni i objektivni. Subjektivni problemi koji su se odnosili na nedosljednost i selektivnost primjene pravnih pravila ili drugim riječima, pogodovanje pojedinim zatvorenicima u najvećoj su mjeri uspješno otklonjeni. U tu svrhu provedena je rotacija upravitelja zatvora pri čemu su upravitelji morali izvijestiti od nepravilnostima u instituciju u koju su bili privremeno raspoređeni. Tamo gdje je to bilo potrebno, upućen je i inspekcijski nadzor uprave za zatvorski sustav. Kao rezultat pokrenuto je 8 kaznenih postupaka od čega 3 protiv upravitelja zatvora, 54 disciplinska postupka, od toga 4 protiv upravitelja zatvora i napokon, kao rezultat od 21 zatvora i kaznionice, danas 6 imaju nove upravitelje, što je oko 30%. Premda se po zakonu velikih brojeva uvijek mogu dogoditi i poneki propusti, ocjenjujem da je atmosfera u zatvorskom sustavu bitno poboljšana u pogledu vladavine prava i jednakosti u postupanju. Objektivni problemi nažalost traže dulje i sustavnije rješavanje. Ali poštovane zastupnice i zastupnici, ako predloženi paket zakona i akcijski plan budu prihvaćeni i provedeni, ocjenjujem da zatvorski sustav u Hrvatskoj do kraja 2014. može biti jedan od boljih u Europi. Kakvo je trenutno stanje? Trenutno stanje je vrlo zabrinjavajuće. Na to upozoravaju pravobranitelj u svojem godišnjem izvješću, presude hrvatskih sudova i Europskog suda za ljudska prava povodom zahtjeva za naknadu štete zbog neodgovarajućih zatvorskih uvjeta te odluka Ustavnog suda kojom se obvezuje Vladu da u roku od 5 godina unaprijedi uvjete u zatvoru u Remetincu i uskladi ih sa odgovarajućim standardima. Ovakva odluka implicira odgovarajuće promjene u cijelom sustavu jer su uvjeti u Remetincu čak i bolji nego u nekim drugim institucijama. Izvješće o stanju zatvorskog sustava za 2008. godinu podudara se u znatnoj mjeri s ocjenama iz navedenih izvora. Kao i prošlih godina glavni su problemi prvi prenapučenost od 35%, a u zatvorenim uvjetima čak 52% i nedostatak osoblja od oko 20%. Ključni sigurnosni pokazatelji su i dalje dobri. Manje je samoubojstava, samoozljeđivanja, napada i bjegova. Ali problem nije samo stanje, već i trendovi. Broj zatvorenika raste i dalje po stopi od 10% godišnje. Sitnije adaptacije ne mogu se nositi s takvim tempom porasta broja zatvorenika pa je u zatvorima sve veća prenapučenost i sve je nepovoljniji omjer između osoblja i zatvorenika. Ovi se objektivni problemi mogu riješiti samo kroz veći reformski zahvat. On obuhvaća donošenje tri spomenuta zakona, odnosno promjene zakona te prihvaćanje i provođenje revidiranog akcijskog plana. Dozvolite mi da vas prvo upoznam s osnovnim odrednicama akcijskog plana. Treba usporiti tempo porasta broja zatvorenika uvođenjem sustava probacije i širim korištenjem alternativnih sankcija, broj zatvorenika koji je trenutno oko 5 tisuća treba smanjiti za oko tisuću. Proširiti, odnosno izgraditi nove kapacitete pri čemu je najvažnija dogradnja zatvora u Glini za 420 osoba do 2010. godine, dogradnja zatvora u Zagrebu za 376 mjesta do 2011. te izgradnja nove kaznionice i zatvora u Šibeniku za 1230 osoba do 2014. godine. Treba povećati broj pripadnika zatvorske policije i tretmanskog osoblja, proširiti lepezu i češće primjenjivati tretmanske programe kako u zatvorima, tako i na slobodi. Kakvi će biti učinci ove reforme? Dobiti ćemo ne samo humaniji i moderniji zatvorski sustav, već i smanjiti recidivizam. Predviđeni troškovi ovog akcijskog plana su oko milijardu i 100 milijuna kuna. Stvarni je trošak zapravo niži jer od ovog iznosa treba odbiti uštede na prekovremenim satima koji se sada isplaćuju i uštede na naknadama za izgubljene sporove kako pred domaćim sudovima, tako i u Strasbourgu. Napokon vrlo je teško matematički izraziti koliko društvo dobiva smanjenjem stope recitivizma. Dio potrebnih sredstava prikupit će se iz međunarodnih izvora što putem donacija, što putem povoljnih kredita. Razvojna banka Vijeće Europe već je načelno izrazila spremnost velikim dijelom pokriti troškove provođenja akcijskog plana. Poštovane zastupnice i zastupnici, usvajanje odgovarajućeg akcijskog plana, čak i ovo teško vrijeme krize i recesije nije samo moralna i europska, nego prema odluci Ustavnog suda i pravna obveza, pa vas srdačno molim da ga podržite. Zakonski paket biti će diskutiran kasnije, dakle ja sam ovim završio sa izlaganjem. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospodine ministre. Želi li izvjestitelj Odbora za pravosuđe uzeti riječ? Hvala. Onda otvaram raspravu. Prva prijava za raspravu u ime kluba zastupnika je u ime kluba SDP-a, poštovana zastupnica gospođa Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pošto je gospodin ministar u ime, u završnim riječima obratio se nama zastupnicima sa jednom srdačnom molbom da podržimo ovo izvješće skupa s akcijskim planom. Govoreći u ime kluba mogu reći da bi to rado učinili kad bi mislili da Vlada ozbiljno misli. Ali gospodine ministre dozvolite da prije nego što se osvrnem na vaše izvješće, a paralelno s time sa izvješćem Pučkog pravobranitelja koji govori o istoj temi, ali na posve različiti način. Dozvolite da vam kažem što se događa u vašem zatvorskom sustavu sa mjerodavnim podacima i sa obvezama koje vi govorite da će biti, ali što se trenutno čini i zbog čega vidimo da od toga nema ništa, osim puke priče i puke tlapnje od kojih smo se naslušali od 2004. godine kada su dnevnici, naši najtiražniji, evo sad mi pada na pamet "Jutarnji list", objavljivali velike naslovnice gradi se novi zatvori. Od 2004. godine mi imamo priče kako će se raditi i graditi, a nemamo nikad priču što se ovog trenutka i što će se sutra napraviti, osim da se oduzimaju sredstva zatvorskom sustavu. Gospodine ministre, trenutačno se izvršava u zatvorskom sustavu oko 1200 presuda i imaju oko 400 povjerenika za područje od cijele Republike Hrvatske. To vam govorim u vezi ovog navještaja slavne probacije, kako će ona propasti prije nego što će zaživjeti. Naime, u proračunu za 2009. godinu bila su predviđena sredstva na poziciji, citiram: "Pozicija resocijalizacije osuđenika od oko 4 milijuna kuna, iako je zatvorski sustav tražio od vas da preko Vlade osigurate 10 milijuna kuna koji su potrebni sustavu da bi mogao izvršiti ove mjere, a pogotovo ove detaljne koje sada predlažete i koje su račun bez krčmara, jer niste osigurali sredstva za ovo. Osigurali ste sredstva, govorite o 2013. godini, a niste kadri osigurati detektor za detektiranje mobitela, koji će se osigurati tek 2013. godine. A vi ste dobili mandat za 4 godine, ne za 25 godina, a stanje u zatvorskom sustavu je katastrofalno, ono predstavlja ozbiljan sigurnosni problem za Republiku Hrvatsku, za građane Republike Hrvatske, da ne govorimo za one ljude koji se nalaze u sustavu, to ne govorim ja, to vam je ocjena Pučkog pravobranitelja. Ali koji zbog toga, zbog objektivne svoje opservacije zatvorskog sustava dobije kao loš glasnik Vladi, jer Vlada ne prizna probleme. Nema problema. Oni će se riješiti, ali riješiti će se tamo 2013., 2014. godine. Ono ne dobiva prolaznu ocjenu i sada umjesto da mi objedinimo raspravu Pučkog pravobranitelja o ovoj temi, vi biste sada, odnosno predsjedavajući je u to prije nego što ćete nastupiti htio objediniti raspravu o svemu ovim, cijelom paketu zakona koji baš i nemaju. Oni u konačnici bi mogli imati svoju jednu zajedničku rezultantu u poboljšanju sustava, ali svaki od njih posebnu ima svoju težinu i posebnu zadaću. Naravno to posebno i košta. Dakle, trebalo je osigurati 10 milijuna kuna. Osigurana su za 2009. 4 pišljiva milijuna kuna, za tu namjenu. Molim vas, ali to nije dovoljno. Na rebalansu su skinuta 2 milijuna kuna, a vi niste riječi progovorili o tome. Umjesto da branite tih 4 milijuna kuna koji su samo održavanje postojeće stanje, a ne unapređenje i razvijanje sustava dalje probacije, jer dobre stvari, ovo su odlične koje predlažu, ali one koštaju, i koje će ostati samo na razini verbalizacije. Ali tamo su živi ljudi i oni koji ih čuvaju i koji tamo žive, koji su dobili 6 mjeseci zatvora koji će sutra bolesni izaći, zaraženi od HIV-a i koji će zaraziti svoju obitelj i bliže i daljnje. Ovo je ozbiljna situacija, ovo je dramatična situacija. Na zatvorskom sustavu su padale vlade i zato su mnogi i mnogi premijeri vlada ozbiljno govorili o ovom problemu i plašili su se ovog problema. dakle bagatelnu kaznu 3, 4 mjeseca zatvora i zaista je dobro da sa sustavom probacije sačuvamo te ljude izvan zatvorskog sustava, da ne dožive kriminalnu infekciju, ali da ne dožive i infekciju virusima. Neizlječivim virusima. Dakle, to znači da, kako su na rebalansu skinuta daljnja 2 milijuna kuna ostala su 2 milijuna kuna, i praktično obustavljene su sve isplate povjerenicima. To znači, ako se ne budu izražavale alternativne sankcije, …/Govornica se ne razumije./… će se dalje zatvorski sustav jer nema sredstava za alternativne sankcije. Dakle, predlažemo nešto što bi rasteretilo zatvorski sustav, nisu se osigurala sredstva i ono će dalje opterećivati zatvorski sustav. Za 1400 novih osuđenika u bliskoj budućnosti. A kako ih već sada ima 1500 viška. Zar je pametnome potrebno govoriti do čega će to dovesti? Prema tome, na ovakav način o zatvorskom sustavu treba razgovarati. Lakirovke i bježanje u neku daleku budućnost ovdje ne pomažu. Ne pomažu gospodine ministre, ja mislim da ste i vi toga svjesni. Naime, ako pogledamo izvješće Pučkog pravobranitelja za 2008. godinu i izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih sustava za 2008. godinu, dakle o istoj problematici, što govori Vlada i što govori Pučki pravobranitelj. još prošle godine koji je još prošle godine i pretprošle godine rekao da je stanje u hrvatskim zatvorima i kaznionicama ispod ljudskog minimuma, da predstavlja ponavljam ozbiljan sigurnosni problem, da se taj problem prenapučenosti ne može matematički gledati. Ima ih puno i nikome ništa. Nego da je ono izvorište ogromnih problema, da se nijedna tamo suvisla mjera ne može provoditi, da tamo u jedna ograničen prostor stavite najmirnije ljude, najprimjernije ljude ne bez prizorne, ne sa nekim poremećajima u ponašanju koji su počinili kaznena djela i koja i dalje predstavljaju društvenu opasnost kojima je potrebna resocijalizacija da tako u jednom određenom vrlo vrlo kratkom vremenu ne može opstati a da ne naruši psihičko i fizičko vlastito zdravlje pa i oni koji ga okružuju. Međutim, u tom slučaju nije se ništa napravilo. Naravno da su ovo problemi i tu treba biti pošten i obazriv koje nadilaze i sposobnosti i kapacitete i zatvorske uprave i ministarstva. Tu resorno ministarstvo može upozoravati ali to je problem Vlade. treba biti svjesno te problematike i osigurati sredstva. Evo što kaže pučki pravobranitelj za osobe lišene slobode u svom izvješću. Kaže da su se za prošlu godinu osobe lišene slobode u puno većoj mjeri žalile i da je porast pritužbi Kada su najčešći podnošenja pritužbi, odnose na uvjete smještaja, pružanja zdravstvene zaštite, radnog angažmana, neodobravanje korištenja pogodnosti, premještaja itd. itd. da je pregledima, dakle koje je pučki pravobranitelj izvršio pregled. Ne zaboravimo 2005. godine detaljno u svaku ćeliju je išao, svaki madrac preokrenuo, porazne rezultate je tamo našao. Zašto ovo spominjem? Što iz godine u godinu kaže da se stanje nije popravilo, nego dapače da se pogoršalo. Dakle, u onom prvom mandatu od 2004. godine kada pučki pravobranitelj stalno 2005. upozorava na katastrofalno stanje, dakle krenulo se loše, a s ovim drugim mandatom naglo ste se pogoršali. I tu se vidi u rezultatima u zatvorskom sustavu. Ali prije ovo možda podrobnije analize, što je dovelo do katastrofalnog stanja u zatvorima i kaznionicama? To nešto moramo reći. Zatvorski sustav je posljedica kazneno prane politike i sve što se događa u politici koja se ogleda u kazneno pravnoj, u kriminalnoj politici ono ima svoj odsjaj i odraz u onom krajnjem ishodu tj. u penalnom sustavu. Apsolutno dakle ovakav kaos i ovako dramatično stanje u zatvorima, je rezultat prije svega pogrešne Vladine kriminalne kazneno prave politike. Ona je uvela u kazneno zakonodavstvo svako iole i bagatelno ponašanje, ističući da je to takve društvene opasnosti da zaslužuje kaznu zatvora. Posljedice su dramatične da mi imamo slučajne delikvente, da imamo primarne delikvente, da imamo bagatelne delikvente, delikvente koji nisu takvi po svojim osobama, nego ponavljam slučajne delikvente, ali onda koji se smještaju u u kaznionice, u zatvore i tamo dolaze na praktički na obuku i na naobrazbu. Umjesto da izlaze resocijalizirani, oni zbog ovih problema koji su u objektivne prirode jer su takvi uvjeti tamo. Tamo najbolji tretmanci ne mogu ništa učiniti. Naši ljudi zaista ne možemo reći u većini ja bih se usudila reći preko 90% stručno obavljaju svoj posao, ali to su takve tamo prilike, odnosno bolje rečeno neprilike, da ponavljam da svaki suvisli tretman je uzaludan. Dakle, tamo dolaze u škole kriminala. Sa velikom opasnosti da dožive i zarazne bolesti i kažem predstavljaju ozbiljnu opasnost kada im se vrata zatvora otvore. Dakle, pučki pravobranitelj kaže da ti problemi koji je on definirao, detektirao detaljno opisao, pa se predlagatelju upućuje na nalaz pučkog pravobranitelja iz 2005., šeste i A u 2008. govori ovako "ne samo da su dalje prisutni, već su s obzirom na porast prenapučenosti u određenim segmentima i pogoršani". Koliko je taj nalaz objektivan, on i govori o određenim naporima zatvorskog sustava, da sa svojim skromnim uvjetima poboljša tu i tamo nekako preuredi određene prostorije, skine ona sjenila. Ali jednostavno sve su te mogućnosti bez dalje jedne financijske injekcije i angažmana čitave Vlade ograničene. Prema tome, kako su uzroci prenapučenosti nedvojbeno kompleksni, a oni proizlaze prvenstveno iz pogrešne kazneno pravne politike. Umjesto da za zatvore rezerviramo zaista opasne kriminalce, djela koja su izuzetne društvene opasnosti da iziskuju upravo kaznu zatvora, a ne i neke druge alternativne sankcije. Prema tome, i ovaj sustav koji vi zagovarate i koji je sigurno za podržati, ali koji prije svega će ostati samo lijepe želje i lista želja, ukoliko nemaju materijalnu podlogu, nužno je bilo prije svega promijeniti i Kazneni zakon. Ono što opterećuje hrvatsku javnost i hrvatske građane i ponavljam iz čega se mi kao Hrvatska nismo oporavili još od '90.-ih godina što je Hrvatsku dugotrajno traumatiziralo na jedan dugoročni rok, gotovo jednako kao agresija, a to je pljačka u pretvorbi i privatizaciji, da mi do dana današnjega nemamo adekvatne gospodarske inkriminacije, nemamo suvremene gospodarske inkriminacije da onaj koji posluje koji ostaje dužan vjerovnicima da je počinio teški, teški zločin. To je vani kazneno djelo koje se kažnjava 20 godina. Čelnici Enrona 20 godina su bili suđeni, Parmelata kod nas to nije niti kazneno djelo. Ako se i prepustimo jednog imaginaciji državnog odvjetništva koji bi eventualno pokrenuo taj postupak ne treba biti prorok i očekivati adekvatni sudski epilog. Zato je bilo potrebno promijeniti kazneno zakonodavstvo. Vlada to uporno odbija. Sada već imamo obećanje da će se ipak krenuti u izmjene, a do tada smo uvijek imali objašnjenje da se još ne vide dobri rezultati svega toga, to treba sagledati i takve priče i basna smo se ovdje godinama naslušali. 2003. mi smo imali to u kaznenom zakonodavstvu inkorporirano, mijenjali smo 5, 6 puta kazneno zakonodavstvo, zabranili smo čak i kloniranje, ali i ne to što je nužno potrebno. I takav jedan tvrdoglavi stav doveo je do ovakve situacije u zatvorskom sustavu. U zatvorskom sustavu do te mjere je dramatična situacija da su dnevni boravci, kapelice nakon što smo uveli dušobrižništvo jer je to jedan od važnih segmenata u resocijalizaciji. Što ste sada napravili? Od tih kapelica ste napravili upravo spavaonice jer nemate gdje smještati zatvorenike, u društvene prostorije. Čak i dijelovi upravnih prostorija prenamijenjeni su u spavaonice a madraci se u sobama stavljaju na pod budući u spavaonice više ne stanu metalni okviri za krevet. Da li Da li nakon ovoga treba išta dalje slušati. Evo vam jedan primjer što ga je našao pučki pravobranitelj. Gore je teški plućni bolesnik a na krevetu ispod njega ležao je koji je inkontinentan, ispod plahte nema nikakve zaštite i madrac potpuno natopljen. Boravak u takvim nehigijenskim uvjetima i samo nekoliko trenutaka je vrlo težak, stoga je nezamislivo da u njima živi živ čovjek s teškom plućnom bolesti. Evo vidite, to je pravo izvješće, o tome vi ne pišete, ni riječi ne govorite. Vi se sada bunite da to nije predmet.

Poštovana kolegice Antičević, dopustite mi da ispravim jedan netočan navod i da zapravo ovaj vaš govor govor okarakteriziram kao jedan od onih koji je obilovao mnoštvom netočnih navoda ali i uvredljivim i neprimjerenim sintagmama, zapravo ovo je govor koji zapravo kad se izgovori onda čini sigurno sve nazočne, učini im nelagodu a osobito predstavnicima Vlade i osobito kad dođu sa najboljim nakanama da učine nešto da bi popravili stanje. se ne čuje./... Evo ispravak netočnog navoda između ostalog je kad ste kazali da se virusne infekcije kao HIV i ostali dobijaju itd. u onoj mjeri i na onaj način na koji ste vi kazali u zatvorskom sustavu je netočno između ostaloga jer se u velikoj mjeri ulazi nažalost, u sustav ulaze ljudi koji imaju HIV i ostale virusne infekcije i dodatno ste stigmatizirali zatvorenike. Prema tome, evo utoliko je moj doprinos vašem ispravku navoda. Slijedeći prijavljeni klub je klub HNS-a i uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvješće koje je pred nama dolazi nam reklo bi se na vrijeme prije ljetne stanke četiri mjeseca nakon prethodnoga izvješća i čini se da je taj odmak dovoljan da ocijenimo da li se nešto dogodilo bitno oko stanja u zatvorima ili smo u nekakvom žalosnom kontinuitetu. Rekao bih nekoliko rečenica o samome izvješću a onda poslije i o području kojim se izvješće bavi. Nama u klubu HNS-a čini se da je ovo izvješće prilično nekonzistentno kad se govori o tome koliko se činjenica i brojki s jedne strane navodi a s druge strane kako se one analiziraju. Naime, to nije samo puka metodološka primjedba jer se pokazuje da dobra analitika je najčešće prvi korak u smjeru poboljšanja analiziranoga problema i tamo gdje se ostaje samo na razini brojki manje je vjerojatno da će se nešto poduzeti. Međutim, pohvaljujemo napredak koji se vidi u ovom izvješću u odnosu na prošla izvješća a osobito ovu korelaciju s izvješćem pučkog pravobranitelja i pravobraniteljice za djecu jer to do sada nismo imali. Izvješće je također nekonzistentno i što se tiče aspekta prikaza stanja među zatvorskim osobljem i stanja koje se tiče zatvorenika i uvjeta njihovoga smještaja, izobrazbe, zdravstvene skrbi, resocijalizacije. Na primjer, u izvješću nikako ne možemo naći odgovor na pitanje zašto nisu primljeni novi zaposlenici iako se na prekovremene sate potrošilo 25 milijuna kuna a prekovremenim radom postojeći službenici su obavili za poslove u opsegu za dodatnih 2 stotine službenika. Prije svega, na taj način rasipa se državni novac jer prekovremeni rad je skuplji od redovnoga rada. Drugo, opterećuje se službenike koji već sad imaju beneficirani radni staž. I treće, zar doista nije moguće sa popisa nezaposlenih u Republici Hrvatskoj skinuti, pronaći 2 stotine ljudi koji su u stanju biti uključeni u ovaj sustav kao zaposlenici? Također, postoji još nekoliko problema u ovom izvješću odnosno mjesta gdje ono pada ispod razine koja je recimo to tako prosječna. Na primjer, u onom dijelu koji se bavi osobama s invaliditetom nismo uspjeli saznali uopće koliko takvih osoba ima u zatvorima. Ili kod jedne prozirne frizirane stvari kao što je na primjer navođenje koliko je svetih misa bilo uključeno u program i to pod degidom kulturnih događanja. Sveta misa nije kulturno događanje i na taj način se zapravo samo fabricira informacija o tome kakvu kulturnu ponudu uopće imamo u kaznionicama odnosno zatvorima. Međutim, unatoč svemu tome mi ćemo podržati ovo izvješće i to najmanje iz tri razloga. Prvi je što je iz izvješća korektno vidljiva vrlo teška situacija u kaznionicama. Drugo, izvješće sadrži sasvim dovoljno podataka koji otvaraju prostor za dobru raspravu i analizu problema pa onda znači i donošenje ocjena kao i mjera za poboljšanje sustava i na neki način zbog toga da bismo pružili podršku svima onima koji se trude na reformi ovoga sustava odnosno koji su se poduhvatili posla da se ovo stanje promijeni. Što se tiče drugoga aspekta a to je stanje kaznionica očito je da ono ništa nije bolje nego što je bilo prije, čak štoviše da je i gore. Obzirom na indikatore broj zatvorskoga osoblja ostao je gotovo isti s tim da je sad zaostatak za potrebama puno veći. Novom sistematizacijom ustrojeno je 3 tisuće 239 radnih mjesta od kojih je popunjeno 2 tisuće 576 što je 20% manje od potrebnoga. Nedostaje osoblje tretmana, nedostaju službenici osiguranja, zdravstveni radnici, naročito liječnici. Mi poštujemo napore Središnjeg ureda i zatvora da ugovorima o djelu i prekovremenim radom poprave situaciju ali to su vatrogasne mjere, to dugoročno ne rješava stabilnost ovoga sustava. Obzirom na to da sada jedan zaposlenik pokriva 3,11 zatvorenika potpuno je jasno da nema riječi o pravom postupku resocijalizacije i da osnovni smisao zatvaranja osuđenika se tu gubi jer kazna postaje samo odmazda i represija. Bolovanja službenika su i dalje prevelika. Uvjeti rada zaposlenika u zatvorskom sustavu na rubu podnošljivosti. Međuljudski odnosi u dosta ustanova su vrlo poremećeni i kao što je već rečeno, prekovremeni rad u sustavu je dostigao 450 tisuća sati, odnosno kvantum od 200 sati po zaposlenom. To je više nego što je redovno radno vrijeme. Tek svaki peti službenik je u prošloj godini imao priliku za dodatnu izobrazbu. U ovom svjetlu potpuno spornim se čini članak 8. iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora, jer on zaposlene službenike potpuno prepušta postojećem neredu u sustavu. Tim člankom se predlaže ukidanje dosadašnjeg ograničenja trajanja mogućeg premještaja radi ispomoći koje je iznosilo tri mjeseca, odnosno uz suglasnost zaposlenika šest mjeseci. Sad se to zapravo, svi ti limiti miču. Kao da ti ljudi nemaju obitelji i kao da ti ljudi nisu vezani za kraj u kojem su zaposleni. To nije dobro. Nakon minimalnog povećanja smještajnih kapaciteta u zatvorskom sustavu, to je dakle na 3351 mjesto iz prosinca 2008., u zatvorima je boravilo 4734 zatvorenika, dakle gotovo 50% više nego što je kapacitet. Obzirom da je međunarodni hrvatski standard 4 m2 po zatvoreniku, a u praksi to znači da je u našim zatvorima on pao ispod 3 m2, to znači da sve one primjedbe pučkog pravobranitelja koje su bile zapravo oslikavanje jednog užasa, ne samo da stoje nego su u mnogim situacijama još i gore. To je jedan negativan trend kojega je moguće promijeniti samo korjenitim zahvatima, novim investicijama u izgradnji kapaciteta zatvorskog tipa i isto tako naravno u povećanje broja zatvorskoga osoblja. Ono što nas zabrinjava je da je tek svaki treći zatvorenik radno angažiran, a najveći broj onih koji su radno angažirani su na režimskome radu. Tu pokazatelji u ovom segmentu iz godine u godinu su sve lošiji i lošiji, vjerojatno su posljedica pretrpanosti zatvora, ali i drugih loših pokazatelja kao što je relativno smanjenje broja osoblja po zatvoreniku pa to znači onda i smanjenje mogućnosti provedbe posebnih radnih programa. Naravno da je to teško razumjeti i prihvatiti jer je radna terapija jedan od najboljih oblika resocijalizacije zatvorenika, ali isto tako i smanjenja troškova ukupnoga zatvorskoga sustava i izdvajanja zajednice za potrebe pokrića tih troškova. S pretvaranjem nekadašnjim zatvorskih poduzeća u društva s ograničenom odgovornošću, kao što su Lipovica i Orljava, tamo sad radi samo 11 zatvorenika, a rad pritvorenika je samo simboličan. Zdravstvena zaštita zatvorenika i dalje je problematična. Nepopunjena je 1/3 sistematiziranih radnih mjesta u sustavu zdravstvene zaštite, odnosno skrbi o zatvorenicima i naravno, nedostaju liječnici. Ovo nije specifikum naravno zatvorskoga sustava, liječnika općenito nedostaje. To vidimo pogotovo sada u sezoni kad i priobalne službe hitne pomoći muku muče za kompletiranje svojih ekipa. Ali gotovo svaki treći testirani zatvorenik boluje od hepatitisa B ili C. Iznimno visok postotak zatvorenika su ovisnici o alkoholu i drogama, a više od 150 ih je oboljelih od PTSP-a. Izobrazba zatvorenika je 15% lošija odnosno gora nego u 2007. godini, odnosno 15% je manje polaznika i to ne zadovoljava ni minimalne standarde. Više od četvrtine onih koji su uključeni u sustav edukacije prekida edukacije i opremljenost i ekipiranost osoblja zaduženog za edukaciju je sve gora i gora. Nakon ovako objektiviziranih pokazatelja o stanju u zatvorskom sustavu, pravo čudo su oni pokazatelji koji govore o stanju sigurnosti jer manji je broj napada na službenika i izrazito manja primjena sredstava prisile, manje je samoozljeđivanja, manje je sukoba među zatvorenicima, a i broj pokušaja suicida je dvostruko manji nego prije četiri godine recimo. Bijegova iz zatvorenih uvjeta nije bilo, a nije bilo niti pokušaja bijega. Vjerojatno su to rezultati prije svega boljeg operativnog i preventivnog rada službenika pravosudne policije, te nešto bolje opremljenosti u međuvremenu. vrijedi napomenuti da je broj pretraga prostorija i osoba utrostručen u odnosu na 2007. godinu. Ovakav sustav godišnje proguta oko 500 milijuna kuna proračunskih sredstava i još 50-tak milijuna kuna samostalno zarađenih sredstava iz vlastite djelatnosti što predstavlja povećanje od 20% u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, u odnosu na prije pet godina izdvajanje iz proračuna je povećano za 50% tako da sad dan zatvorenika državu košta oko 305 kuna. No kad se pogleda direktni dnevni trošak po zatvoreniku, on je zapravo oko 57 kuna i tek je za 10% veći u odnosu na 2003. Ako znamo da je samo u prošloj godini inflacija bila negdje oko 6%, onda nam je posve jasno da se realno položaj zatvorenika i uvjeti njihova života rapidno pogoršavaju. Nedavno je jedan kolega u raspravi o prošlom izvješću rekao da su zatvori ogledalo društva. Meni se čini da su u ovom našem slučaju oni ogledalo nekih prošlih vremena, a ne zapravo ogledalo društva. To je jedan anakronizam kojemu se moramo posvetiti jednom sveobuhvatnom reformom, jer želimo vjerovati da su životni standard, uvjeti života i komunalni standardi u Hrvatskoj u zadnjih 15-tak godina ipak narasli. Naše ogledalo to ne pokazuje, u njemu se to definitivno ne vidi. Ako se ne realizira ovaj akcijski plan koji je predstavljen u svim svojim segmentima i u planiranim rokovima, zatvorski sustav će sigurno kolabirati. Povećanje smještajnih kapaciteta, novi zaposlenici, primjereniji zakonodavni okvir, modernija oprema. Sve bi to zapravo omogućilo da u narednih pet godina uhvatimo korak, Međutim, moramo biti svjesni da ukoliko se nastave stope odnosno trendovi negativnoga rasta, trendovi i stope povećanja onih loših pokazatelja, kako je to do sada bio slučaj, bojim se da sva proširenja zatvorskoga kapaciteta predviđena do 2014. godine neće biti uopće dovoljno, jer će uz ovu stopu porasta broja ljudi koji kazne zatvora odslužuju u kaznionicama i zatvorima zapravo povećati ukupan broj do te mjere da sve ovo neće biti dovoljno. U tom smislu iznimno je važno da se što prije prijeđe na realizaciju promijenjene kaznene politike, da se smanji broj ljudi koji završavaju u istražnom zatvoru i da se smanji duljina njegovog trajanja, da se poveća broj osuda radom za opće dobro i također uvjetnih osuda u zaštitni nadzor i da se što hitnije uspostavi sustav probacije. Jer u protivnome i ovaj akcijski plan do 2015. godine na žalost neće nam promijeniti sadržaj rasprave o nekom izvješću koje će Hrvatski sabor tada raspravljati. Hvala lijepo. **Mimica, Neven Treći i posljednji prijavljeni klub za raspravu je Klub HDZ-a, uvažena zastupnica gospođa Ana Lovrin. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će i prihvatit će ovo izvješće o radu, stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2008. godinu. Ja prije svega moram izraziti zadovoljstvo evo jer je ove godine zaista to izvješće stiglo na saborske klupe u još još uvijek evo zadnji dan danas u prvoj polovici 2009. godine. Dobro je da ovaj puta zajedno uz izvješće dobivamo i prijedlog akcijskoga plana i to jednoga sustavnog i dugoročnog akcijskog plana do 2014. godine kojim su utvrđene mjere i ciljevi u pravcu rješavanja stanja u zatvorskom sustavu koji zbog objektivnih okolnosti nije zadovoljavajući. Moram reći da su prijedlozi planova predlagani i u prethodnim razdobljima, ali nisu do sada nikada obuhvaćali precizna financijska sredstva vjerojatno iz razloga što je uvijek postojala bojazan u odnosu na unaprijed preuzimanje obveza prema proračunu, iznosa koji nisu i ne mogu biti maleni i prosječni obzirom na stanje u zatvorskom sustavu i na to koliko to intervencija traži. No, očito je ovaj puta Vlada obvezana odlukom Ustavnoga suda koji je dao rok Vladi ne dulji od 5 godina da prilagodi kapacitete zatvora potrebama i broju osoba lišenih slobode. Ovaj akcijski plan težak je milijardu i 100 milijuna kuna raspoređenih u šest godina što je gotovo 180 milijuna godišnje. To su enormna sredstva. Imamo li na umu da do sada unatoč desetorostrukim proračunskim povećanjima u protekle dvije godine na stavci kapitalne izgradnje u zatvorskom sustavu i dalje je taj iznos bio do sada desetak milijuna kuna. Naravno, ta sredstva, taj novac nije moguće osigurati u proračunu već treba nastojati privući fondove Europske unije ili kako to i stoji u planu sredstva Europske banke za razvoj samo ne znam koliko su ona bespovratna, koliko su kreditna. Stoga predlažem i mislim da bi bilo dobro okrenuti se i na sve načine iznaći neka sredstva iz europskih fondova koja bi bila bespovratna. Odnosno razmotriti ili aktualizirati izgradnju velikih objekata putem javno-privatnog partnerstva kako je to bilo svojedobno i predviđeno ukoliko se do ovih sredstava ne dođe. Iz Izvješća za 2008. godinu vidimo da se i dalje tijekom prošle godine nastavlja trend povećanja broja osoba lišenih slobode i to za preko preko 10%. Znači, u odnosu na 4290 osoba lišenih slobode u 2007. broj je porastao na preko 4770 i nešto osoba. Taj trend porasta zatvorenika ne prati i odgovarajući rast smještajnih kapaciteta kao ni povećanje broja zatvorskih službenika. Dakle, uz velike napore Vlade i ministarstva, uz uređenje postojećih kapaciteta, uz preuređenje kako smo tu malo ironično čuli svih onih prostora, pa često i ureda Uprave zatvora za povećanje broja mjesta za zatvorenike. Toga je u 2008. bilo svega 89 mjesta s time da je započeta izgradnja u Glini, dogradnja zatvora odnosno kaznionice u Glini kojim se predviđa 420 novih mjesta. po prikazu iz izvješća, po grafikonu koji prati stanje od 2001. do 2008. vidljivo je da je porast broja zatvorenika u stalnom uzrastu. Ali da s druge strane broj pravosudnih policajaca stagnira i to od 2001. do 2007. godine. Prvi veći iskorak učinjen je 2007. kada je primljeno oko dvjestotinjak službenika u zatvorski sustav što na poslovima osiguranja, što na poslovima tretmana. I jednako tako i te godine je bio enorman broj prekovremenih sati, pa je naravno i logičan potez bio da se za taj iznos koji se isplaćuje za prekovremene sate zapravo zaposle novi službenici. Ja razumijem, bilo je malo prije postavljen upit, a zašto se to ne učini kada opet imamo preko 450000 čini mi se prekovremenih prekovremenih sati što je ekvivalent 200 stalno zaposlenih osoba u sustavu, zašto se to ne učini. Obzirom na postupak, na planove zapošljavanja, na potrebno odobrenje Ministarstva financija za novo zapošljavanje razumljivo je da je taj postupak dugotrajan i težak, a obzirom da poslovi u zatvorskom sustavu, jer se radi o živim ljudima, ne mogu biti odgađani, onda se rješavaju palijativnim rješenjima, a to znači prekovremenim radom, što je zapravo najlošije rješenje, toga smo svi svjesni jer osobe, kao što je maloprije rečeno koje zbog otežanih uvjeta imaju beneficirani radni staž jer su ti poslovi tako naporni, mi opterećujemo gotovo dvostrukim radnim vremenom putem prekovremenih prekovremenih sati. No, to je jedna nužnost i ja čvrsto vjerujem da ministar i ministarstvo čine sve da za ovaj iznos novca za prekovremene sate zaposle zaposle ljude jer nezaposlenih ima i ima i kadrova koji bi te poslove mogli raditi. da postoji cijeli niz mjera kojim se može opteretit zatvorski sustav, ne samo gradnjom kapaciteta, premda je to nužno. Mjere osim izgradnje kapaciteta jesu poticanje i te mjere su i provođene, to iz izvješća za 2008. vidimo da su provođene provođene mjere poticanja i edukacije sudaca za izricanje uvjetnih osuda sa zaštitnim nadzorom i izricanje osude za rad za opće dobro. Ali tu moram odmah reći da se krivo ne shvati, ta mjera doprinosi smanjenju broja zatvorenika, ali toj mjeri nije rezultat samo to, ima ona i drugih vrijednosti osim prenapučenosti, ali o tome ćemo nešto kasnije govoriti kada budemo o ovim drugim zakonima raspravljali. Nadalje, primijećen je enorman broj pritvora i dugotrajnih pritvora. Mi imamo slučajeve gdje ljudi u pritvorima provedu po godinu, dvije godine dana. Tijekom 2008. provedeno je sustavno analiziranje zajedno sa Vrhovnim sudom. Razmatrana je duljina trajanja pritvora, razlozi pritvorski i nadamo se da će i u tom segmentu i donošenje novog Zakona o kaznenom postupku donijeti poboljšice obzirom da očekujemo efikasniju istragu, odnosno predkazneni postupak. Možda na prvi pogled se ne bi reklo da je mjera posebnih tretmana nešto što također opterećuje zatvorski sustav, ali u konačnici i dugoročno sasvim sigurno jer posebni tretmani sa specifičnim grupama zatvorenika u smislu terapije odvikavanja sprječavanja, dakle u slučaju nasilja, seksualnih delikata, narkomanske ovisnosti, ovisnosti o alkoholu i pomoć pri resocijalizaciji također su mjere koje preveniraju recidiv i recidiviste, pa prema tome i posredno smanjuju broj zatvorenika. Stoga posebno želim istaknuti i sve programe koji su poduzimani na edukaciji zatvorskoga osoblja tijekom 2008. godine, programe sa partnerima

nasilja, zatim tretman zatvorenika počinitelja kaznenih djela s elementima nasilja u kaznionicama i zatvorima. Zatim razvitak pouzdanog i efikasnog zatvorskog sustava uz poštivanje temeljnih prava i standarda te uz poticanje regionalne suradnje na području Jugoistočne Europe Europe itd., itd. Dakle, edukacija službenika, njihova unapređenja njihovog znanja, njihove kompetencije je izuzetno važna u tretmanu i u radu sa posebnim grupama zatvorenika. Ako uzmemo da je u strukturi zatvorenika 35% osoba osuđenih za kaznena djela, za imovinska kaznena djela, 22% za djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, a ostali postotak je raspoređen na ostala kaznena djela i da svaki 4. dijagnosticirani zatvorenik ima izrečenu sigurnosnu mjeru, tim više vidimo vidimo koliko je važno raditi na sustavnim tretmanima, posebnim tretmanima za posebne grupe zatvorenika. Također, od zatvorenika ovisnika, dakle sa kojima treba provoditi tretmane odvikavanja o ovisnosti pa i 50% te populacije upravo i dolazi u zatvorski sustav zaraženo virusom HIV-a. Od tih zatvorenika, dakle ovisnika u ovisničkoj populaciji otprilike 40% je osuđeno osuđeno ili je u zatvoru zbog kvalificiranog oblika iz članka 173. kaznena zloporaba droga, a ostalo su ovisnici koji su počinili druga kaznena djela, uglavnom i u najvećem dijelu krađe. Rekli smo da je i u izvješću pučkog pravobranitelja je primijećeno da je nedostatan radni angažman zatvorenika. Slažem se da je potrebno dalje učiniti napore i poduzeti mjere za dodatni radni angažman, ali ono što valja navesti jest da taj radni angažman uvijek mora biti dobrovoljan, dakle nema prisilnoga rada i nikoga se ne može natjerati na radni angažman. A također valja imati na umu da je veliki postotak u ovoj populaciji pritvorenika koji onda niti nemaju uvjeta, a niti vremena za radno radno angažiranje. Evo, budući je vrijeme pri kraju, valja istaknuti da u 2008. nabavljeno opreme za 19 milijuna kuna, razna opreme, ali ono što ja primjećujem da u toj opremi nema nikakvih sredstava za ometanje mobitela ili lokatora mobitela. Zatvorskim čuvarima je obzirom na veličinu i način dobave teško to pronaći, dakle mislim da je najjednostavnije da se pokuša ugrađivati uređaje koji će ometati mobitele, kao što smo mi svojedobno imali i u ovoj dvorani, nije to tako nemoguće. Poglavito je to važno u slučaju osoba koje su osuđene za organizirani kriminal, a i zbog toga da ne mogu doći ili prijetiti ili uznemiravati žrtvu izvan sustava. I na kraju, možda samo nešto o mjerama. Dakle, ministar je istaknuo i dobili smo neke podatke kojih u ovome izvješću nema, a to su rezultati mjera koje je poduzeo stupajući na dužnost, a to su rotacije upravitelja zatvora radi otkrivanja nepravilnosti. Očekivalo se puno, mi smo sada čuli neke podatke o kaznenim prijavama, postupcima, stegovnim postupcima, itd. To vjerojatno će biti u izvješću za 2009. godinu. Ali ono što ja osobno sam očekivala i u kom pravcu je trebalo najviše ići, a to je utvrđivanje nepravilnosti u odobravanju pogodnosti i otpusta zatvorenika kao području najvećeg korupcijskoga rizika. Iz ovog izvješća vrlo šturo vidimo da je utvrđena jedna takva nepravilnost u Karlovcu i u Splitu, ništa spektakularno, ništa veliko i da su, kaže to izvješće da su naložene mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i spominje se samo zakon u Sisku u odnosu na upravitelja gdje je pokrenut kazneni postupak. Danas je prošlo 6 mjeseci, nemamo nikakvih rezultata ni stegovne mjere, ni ni podataka o tome do kuda je došao taj kazneni postupak, ali vjerojatno ćemo kao i ovo što je ministar spomenuo izvješće o tome imati u izvješću o stanju za 2009. godinu. I možda ono što je moglo još biti u ovome izvješću, a to je rezultati akcijskoga plana onoga prvog od prije 4 mjeseca koji su …/Govornica se Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi prijavljeni je poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine ministre. Izvješće je sjajno, ali situaciju koju ono opisuje je po meni razočaravajuće. Dakle izvješće je doista sjajno poredano, pomnije iščitavanje recimo ja sam čak sad imao prilike saznati da je u prošloj godini kupljeno i 100 grudnjaka za zatvorenice, tako detaljno je napravljeno. S obzirom da je ovo izvješće došlo od ministarstva, odnosno Vlade, samo 5 stvari koje ili zašto smatram da je stanje u zatvorima razočaravajuće. 35% prenapučenost, u zatvorenim odjelima 52%. Dakle u odjelima gdje su najteži kriminalci tamo je prenapučenost 52%, ako sam dobro bilježio postotke koje je ministar iznosio. Popunjenost radnih mjesta fali 20% osoblja, negdje oko 2 i pol tisuće ljudi je zaposleno, a trebalo bi oko 3200, 30, 40 otprilike. Dakle, značajni broj ljudi u zatvorima fali svih profila, ne samo čuvara, ne samo zdravstvenjaka, nego svih profila. Treće, smještajni uvjeti su loši. Dakle stanje zgrada, zidova, instalacija, raspored prostora, vrsta prostora. Nije dobro. Iz nadzora nad postupanjem čuvara nad zatvorenicima ili kažnjenicima je vidljivo i da tu ima dosta ozbiljnijih propusta, da je u prošloj godini odrađeno 450 tisuća prekovremenih sati. To sam ja izračunao da je negdje oko 206 radnih mjesta, 206 ljudi se moglo zaposliti zbog tih 450 tisuća prekovremenih sati. I tu sad u nabrajanju stajem, jer je sasvim ovo sasvim dovoljno da se zapitam da li u Hrvatskog zbog takvog stanja u zatvorima se kazna zatvora izriče i primjenjuje da bude poruka i pouka da se u zatvor nitko više ne vraća, dakle jednom se ti može desiti, više nikad ili mi u Hrvatskoj ljude šaljemo u zatvor da se doškoluju, dokvalificiraju, prekvalificiraju i usavrše. Ali ne za ona proizvodna zanimanja koja u radionicama nudite, nego čini mi se da naši zatvori postaju mjesto usavršavanja kriminalaca, jer ne može mi nitko reći da osoblje u zatvorima koje 450 tisuća sati prekovremeno godišnje radi može jednako kvalitetno radi ako radi 6 sati, 8, 10 ili 12. Da osoblje i sustav zatvora može biti jednako siguran i kontrolirajući da li je na 4 kvadrata jedan zatvorenik ili na 4 dolaze trojica. Dakle, ovo sam izdvojio u samo kao ilustraciju i svoju bojaznost da mi sad više nije jasno koja je funkcija zatvorske kazne u Hrvatskoj ili nismo li doista pretjerali u sankcijama kad su u pitanju, a posebice one sankcije koje se mogu rješavati drugačije, da smo se odjedanput našli u situaciji da nam fali ako sam ja dobro izračunao negdje oko tisuću 300 smještajnih kapaciteta već u ovom trenutku. Jedni rješenje stanje u zatvorima vide u javnom privatnom partnerstvu. Ja imam drugačija dva prijedloga ministre. Javno privatnom partnerstvu izgradili smo sportske dvorane, arene koje su poluprazne i prazne. Ajmo staviti te arene sad u nekakve korisne funkcije jer je korisnije da ih pretvorimo u zatvor, nego da sportske arene u koje su ulupane milijarde i milijuni kuna zjape prazne. No šalu na stranu, možda bi trebali tražiti i angažman ili bilateralni ugovor s nekom od država koja takve probleme nema, ima dovoljno smještajnih kapaciteta jer doista ponavljamo iz godine u godinu da stanje nije dobro, sada imamo i akcijski plan i nekoliko zakona koje će danas, sutra biti, možda i danas raspravljene, koje svi zajedno imaju jedan problem, a njega ću reći na kraju. Ovo izvješće mi je poslužilo još za jednu spoznaju. Od 2974 osobe koje su sa 31. prosincom prošle godine bili na izdržavanju kazne zatvora samo njih 55 osuđeni su na kaznu dugotrajnog zatvora više od 20 godina, od 20 do 40 godina. Iz ovoga proizlazi da sa ozbiljnim kriminalom mi u Hrvatskoj zapravo nemamo veze. To nije zatvorski sustav kriv, nego drugi dio pravosuđa. Ja sam mislio da je broj kažnjenika ili zatvorenika sa kaznom dugotrajnog zatvora daleko veća. Ja sam tu mislio da barem 500 u Hrvatskoj takvih imamo. Sad vidim samo 55. Po broju izrečenih kazni čini mi se da je u Hrvatskoj najviše kradljivaca kokoši i bicikla. Evo, ja priznajem i bicikla. Drugo što sam zahvaljujući ovom izvještaju saznao da 20 zatvorenika za vrijeme izdržavanja kazne zatvora nastavilo je 90 raditi kod svog poslodavca, a da je njih 14 nastavilo obavljati svoju djelatnost vjerojatno kao obrtnik, zanatlija ili poljoprivrednik. Moram priznati da je to novina za mene. Ništa samo po sebi u tome loše ne vidim. Ali se nameće pitanje i to je povećanje za 80% u prošloj u odnosu na ranije. Točka korupcijskog rizika, kazna zatvora i sasvim slučajno dobiješ zatvor koji je u tvom mjestu stanovanja ili tamo gdje poslodavac ima firmu, da bi se slučajno moglo odobriti da kod njega za vrijeme izvršavanja kazne nastaviš raditi i tako 90 puta. Ili je nešto drugo u pitanju. Ali ako radi kod svog poslodavca onda i u zatvoru gdje je poslodavac ima sjedište valjda. Ili putuje 100 kilometara ili kako. Možda bi bilo dobro vidjeti analizu tih odluka sudova za odobrenje takvog rada samo da se svi zajedno uvjerimo, otklonimo bilo kakvu zlu pomisao da tu nije sve baš najčišće, ali to bi mogli saznati kada bi vidjeli koji su ti 90 plus 14 'jel. Predzadnje. Kazna rad za opće dobro. Najprije podatak da je u 2008. zaprimljeno 244 zahtjeva za provedbom mjera ili rada za opće dobro, a izvršeno je 115. U ovom izvješću u obrazloženju drugog zakona našao sam podatak da ih na izvršenje te kazne rada na opće dobro, u trenutku pisanja ovog obrazloženja čeka još 122 koji su presuđeni na takvu kaznu. Ja sam cijelo vrijeme mislim da je problem u tome da nema dovoljno kapaciteta, dakle da imate smo svega 50 ugovora. Sada vidim da imate 180 ugovora. U čemu je ljudi problem? 180 pravnih osoba, a 122 njih čeka da dođu na red da izvrše kaznu rada za opće dobro. U čemu je feler? Kaj je problem? rad za opće dobro može se zamijeniti samo kaznom do 6 mjeseci zatvora. Po ovom točkom probacije predložit ću ministre da se to poveća, da se kazna zatvora do godinu dana može zamijeniti sa radom za opće dobro ako ne i više, posebice kod mladih ljudi koji će daleko odgojnije i pravilnije nego godinu dana zatvora jer se smo mogu pokvariti a ne popraviti. Dakle, zaista vas molim dajte mi objasnite meni i svima evo, kada ja to budem razumio i sve budale će razumjeti u čemu je problem. Zašto se u Hrvatskoj rad za opće dobro koje već postoji u zakonima sa 180 ugovora ne izvršava? I na kraju akcijski plan. Ljudi mene ste uvjerili da je dobar i nužan i potreban. Ja vam vjerujem i vjerojatno će većina će u Saboru ovo podržati. Ima samo jedan problem, ja vas molim. Prije proračuna za iduću godinu, prije daleko prije, uvjerite u to i ministra Šukera i premijera, bez novaca vi ste svjesni niti ćete dobiti stručne kadrove, a ove pak i zakonom zahtjeva solidan broj ljudi kao i u zatvorskom sustavu, niti kapacitet ništa. Ništa ni ako osigurate novac. 2010., 2011., 2012. ni akcijski plan, ni novi zakoni i nikakva reforma pravosuđa, sve će se na veliku količinu novih zakona propisa i ničeg drugog. Novac. Hvala vam lijepa. Sljedeći prijavljeni je poštovani zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Uprava za zatvorski sustav ustrojena je kao jedinstvena upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravosuđa. U njen sastav u središnji ured ulaze sve kaznionice, zatvori i Centar za izobrazbu zatvorskih službi. Iz podnijetog izvješća proizlazi da je tijekom 2008. godine nastavljen trend povećanja zatvoreničke populacije, tako da je na dan 31. prosinca 2008. godine u zatvorskom sustavu bilo ukupno 4 tisuće 734 zatvorenika, što u odnosu na 2007. godinu predstavlja povećanje od 444 zatvorenika, odnosno povećanje od 10,3%. Smještajni kapaciteti zatvora i kaznionica u 2008. godini povećani su za 84 mjesta, imaju 3 tisuće 351 mjesto zbog čega prenapučenost zatvorskog sustava predstavlja glavni problem i iznosi 136%. Ovaj problem posebno je izražen u kaznionicama zatvorenog tipa i svim zatvorima gdje iznosi 151,9%. Prenapučenosti zatvora pridonosi visoka stopa pritvorenika kojih je na kraju 2008. godine bilo tisuću 354, odnosno 28,6% od ukupne zatvorske populacije. Ovako veliki udio pritvorenika u ukupnoj zatvorskoj populaciji, znatno je veći nego većini tranzicijskih zemalja Međutim, unatoč prenapučenosti zatvorskog sustava vrlo zahtjevnoj i rizičnoj strukturi zatvoreničke populacije i stalnom nedostatku zatvorskih službenika, kako na poslovima osiguranja, tako i na tretmanskim poslovima i poslovima pružanja zdravstvene zaštite zatvorenicima, tijekom 2008. godine zabilježeni su zadovoljavajući sigurnosni pokazatelji tako da je bilo manje suicida, pokušaja suicida, samoozljeđivanja zatvorenika, napada na službene osobe, bjegova i pokušaja bijega. Interesantno je istaknuti da je tijekom 2008. godine znatno veći broj zatvorenika njih 647 odbijao uzimanje hrane pripremljene u zatvoru i kaznionici u odnosu na 2007. godinu kada je 256 zatvorenika odbijalo zatvorsku hranu. Povećano odbijanje zatvorske hrane zasigurno proizlazi nezadovoljstvom smještajnim uvjetima zbog prenapučenosti. Nadalje, u godišnjem izvješću napravljeni su posebni osvrti na izvješće pučkog pravobranitelja i pravobraniteljice za djecu o stanju u zatvorskom sustavu uz detaljan prikaz prava zatvorenika i ostvarivanja njihove prane zaštite pri čemu su posebno pri čemu su posebno analizirane pritužbe i predstavke zatvorenika, te zahtjevi za naknadu štete. Isto tako u izvješću posebno su prikazani upravni i inspekcijski nadzori kao i izvršene kvotacije upravitelja, utvrđeno stanje i poduzete mjere. U cjelini iz izvješća je razvidno da najznačajniji problemi proizlaze iz prenapučenosti kaznionice i zatvora te da je pri takvom stanju stvari pozitivnim potrebito ocijeniti stalni nadzor Središnjeg ureda uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa nad dosljednom primjenom zakona i drugih pravnih propisa i poduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti, edukaciju službenika u odnosu na tretman posebnih skupina zatvorenika počinitelja kaznenih djela s elementima nasilja, kaznenih djela protiv spolne slobode i ćudoređa, zlouporabe opojnih droga i slično a isto tako sa tim skupinama zatvorenika provode se posebni programi na njihovoj rehabilitaciji i socijalizaciji. U više kaznionica i zatvora poboljšavaju se uvjeti smještaja zatvorenika a radi se na izgradnji novih smještajnih kapaciteta u zatvoru u Zagrebu, zatvoru u Varaždinu, kaznionici u Glini kao i izgradnji nove kaznionice kod Šibenika. Proizvodi se hrana za vlastite potrebe zatvorskog sustava što znatnije smanjuje proračunske troškove i omogućava rad zatvorenicima. Vodi se računa o zatvorenicima koje su osobe s invaliditetom kojima se osigurava primjereni smještaj a posebno valja istaknuti ustrojavanje savjetovališta za virusni hepatitis i HIV koji je obuhvatio 4 tisuće 800 zatvorenika koji su dragovoljno pristupili testiranju kao i poduzimanje mjera edukacije, prevencije i liječenja oboljelih zatvorenika. Kako bi se definirale neophodne mjere za unapređenje stanje u zatvorskom sustavu i izvršilo njegovo usklađivanje s europskim standardima Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. lipnja 2009. godine donijela je Akcijski plan za unapređenje zatvorskog sustava Republike Hrvatske od 2009. do 2014. godine koji u sebi uključuje povećanje smještajnih uvjeta zatvorenika, novo zapošljavanje, osuvremenjivanje i nabavu neophodne opreme te reorganizaciju uprave za zatvorski sustav radi uspostave sustava probacije a što je sve taksativno razrađeno planom aktivnosti uz osiguranje iznosa potrebnih sredstava po godinama i u zadanim rokovima. Imajući u vidu izrečeno podržavam Izvješće o stanju i radu kaznionice, i odgojnih zavoda za 2008. godinu kao i Akcijski plan za unapređenje zatvorskog sustava Republike Hrvatske od 2009. do 2014. godine. Hvala. Hvala lijepa. Obavještavam da je u 17 sati i 40 minuta isteklo vrijeme za prijavu rasprave pojedinačne, tako da nam je još ostalo saslušati dvije rasprave. Prva od te dvije posljednje je poštovane zastupnice Brankice Crljenko. **Crljenko, Brankica (SDP)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću se u svojoj raspravi o ovom izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2008. godinu osvrnuti na problem zaštite prava djece čiji su roditelji u zatvoru odnosno ostvarivanja prava djeteta na susrete i druženje s roditeljem koji je na odsluženju kazne zatvora. Dijete čiji je roditelj brat ili sestra, djed ili baka ili druga bliska osoba u zatvoru doživljava svijet i sebe na poseban način. Ono se suočava s neugodnim emocijama, različitim reakcijama okoline i samo pokazuje različite reakcije. Odvojenost od roditelja zbog izdržavanja kazne zatvora je okolnost koju bi radi zaštite djeteta trebalo biti uključeno više tijela, institucija i sustava. Europski podaci govore da 7% školske djece ima roditelje koji su bili ili jesu u zatvoru. 33% maloljetnih počinitelja i 61% žena zatvorenica su roditelji a žene u zatvoru čine 4% ukupne zatvorske populacije, točnije u Hrvatskoj 4,7%. Potrebe djece čiji su roditelji u zatvoru analizirat ću na temelju europskih iskustava i procjene postojećih standarda zaštite ove grupe djece u Hrvatskoj. U praksi se nažalost često susrećemo s reakcijama i minimaliziranjem značaja kontakta djece i roditelja u zatvoru. Postoje mišljenja kako je ovo nevažna tema u odnosu na problema prekapacitiranosti zatvora, nedostatka djelatnika, premalih ulaganja u zatvore ili da nije dobro zatvorski prostor činiti privlačnim djetetu jer će ono tako zatvor početi smatrati privlačim mjestom. No djeca zatvorenika su neprepoznata skupina djece u društvu često diskriminirana zbog statusa svojih roditelja i sama indirektno kažnjena zbog tuđih nedjela, odvojena od bliskih osoba ili u strahu od roditelja. Pokazatelj da djeca zatvorenika i njihove potrebe nisu prepoznate jeste činjenica da se u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora dijete ne spominje izrijekom u članku kojim se definiraju članovi obitelji već se ono naziva rođacima u ravnoj lozi. Izrijekom se spominje vezano uz razloge za odgodu izvršavanja kazne. Razlozi za odgoju jesu dijete mlađe od godinu dana o kojem osuđenik skrbi. U članku o zaštiti majčinstva u odnosu na trudnoću te dijete rođeno za vrijeme izdržavanja kazne zatvora. I na kraju vezano za posjete zatvoreniku i mogućnost maloljetne djece da posjećuju roditelja te mogućnost i opremanje prostora za posjet djece. Možemo govoriti o djeci u zatvoru i djeci izvan zatvora. Djeca u zatvoru su djeca koja su rođena za vrijeme majčina izdržavanja kazne zatvora i prema Zakonu o izvršavanju kazne zatvora mogu do tri godine starosti biti s majkama. Jedini odjel za rodilje u Kaznionici Požega od strane Ureda dječje pravobraniteljice ocijenjen je kao ugodan i primjeran tek rođenoj djeci, no u socijalnom i razvojnom smislu premalo stimulativan za što su odgovorne i majke koje ne koriste mogućnost odlaska djeteta u obližnji vrtić što im je omogućeno. Mnogo je više djece izvan zatvora koja su na različite načine pogođena boravkom jednog ili oba roditelja u zatvoru. Ne postoji podatak o točnom broju djece čiji su roditelji u zatvoru. U hrvatskim zatvorima i kaznionicama trenutačno boravi oko 4 tisuće 621 zatvorenik. Prema neslužbenim podacima sada u Hrvatskoj ima oko 6 tisuća i 7 djece odvojeno od roditelja koji se nalazi u zatvoru ili pritvoru ali stručnjaci zatvorskog sustava procjenjuju da se radi o manjem broju djece. Ovdje nisu ubrojana djeca čija su braća ili sestre u odgojnim zavodima ili maloljetničkom zatvoru. Jedan je od načina je i strukturiranje posjeta tako da budu orijentirani na dijete i odnos roditelja i djeteta kroz humaniziranije prostorne uvjete i poticanje na zajedničke aktivnosti, a ne razgovore između odraslih. Stručna podrška prije, za vrijeme i nakon posjete također doprinosi održavanju odnosa. Neke zemlje su orijentirane na udomiteljstvo koje se ostvaruje u blizini zatvora. Drugdje su osnovani dječji servisi, centri podrške, mjesta za igru unutar zatvora ili postoje koordinatori za nekoliko zatvora koji brinu primarno o kontaktima djece i roditelja u zatvoru. Uključenost volontera i stručnjaka supervizora također je jedna od mogućnosti. Najvažnije je pritom zajedničko i međusobno djelovanje i policije i pravosudnog sustava, sudova, institucija socijalne skrbi, nevladinih udruga s programima psihosocijalnog tretmana zatvorenika i podrške djetetu, škole i vrtića te volontera koji pomažu djeci zatvorenika. Kako ne možemo zanemariti doživljaj i percepciju zatvorenika i drugih, nužno je objasniti u kolikom obimu je kontakt s djecom pravo, a koliko ipak vezan uz pogodnost. Naime, Pravilnik o pogodnostima zatvorenika definiran pogodnost kao skup poticajnih mjera usmjerenih na održavanje i promicanje odnosa s obitelji, a između ostalog sastoji se i od češćih dodira s vanjskim svijetom. Sigurno smo da bi uz jasna objašnjenja i transparentnu praksu, a ne samo pozivanje na normu, nejasnoće i nerazumijevanje bili uklonjeni. S druge strane, zatvorske uvjete, posebno ako se radi o dužim kaznama zatvora, treba tretirati kao promijenjene okolnosti pa opseg i način susreta i druženja treba prilagoditi novim okolnostima u životu obitelji kako bi bili u interesu djeteta. Naime, često izostaje stručna podrška obiteljima čiji su članovi u zatvoru, posebice onim osobama s kojima dijete živi. Sigurno smo da bi provođenje izrađenih programa, jačanja roditeljske kompetencije zatvorenika stvorilo u mnogo situacija uvjete za podržavanje odnosa između djeteta i roditelja u zatvoru i utjecalo na budući obiteljski život i odnose. Vezano uz zatvorenike koji imaju djece, posebice oni koji su optuživani za obiteljsko nasilje, smatram važnim za širi kontekst razvoja djece, a ne samo za kontakte s roditeljem, provođenje psihosocijalnog tretmana koji predstavlja važan dio u suzbijanju nasilja, a često i preduvjet održavanja odnosa između djeteta i roditelja. Stoga treba podržati sve inicijative osposobljavanja stručnjaka za ovu vrstu tretmana, kao i aktivitet postojećih osposobljenih oko 640 stručnjaka iz policije, socijalne skrbi, državnog odvjetništva, sudova, zdravstva, nevladinog sektora te planiranje dodatne izobrazbe prema podacima Društva za psihološku pomoć. Kad govorimo o stanju ljudskih prava u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske stalno se ukazuje na potrebu poduzimanja dodatnih napora na podizanju standarda ljudskih prava u zatvorskom sustavu. svaki dan se nadamo unapređivanju prava zatvorenika, svjesni da dijete ne može pobjeći od realnosti svog odrastanja i da treba biti upućeno na odgovornosti odraslih za svoje odluke i ponašanja. Ono istodobno treba znati da zbog ponašanja i sukoba sa zakonom njegov roditelj nije prestao biti roditeljem, niti dijete treba biti kažnjeno zato što je roditelj kažnjen. U tome mu treba pomoći i podrška odraslih. Potrebno je uvijek se rukovoditi načelom dobrobiti djeteta te dalje poboljšavati prostorne uvjete za kontakte djece i roditelja tako da zatvor ne bude za dijete zastrašujuće mjesto i da bude moguće roditelju, unatoč tome što je zatvorenik i prekršitelj zakona, ostvarivati svoju roditeljsku ulogu. Zahvaljujem. **Mimica, Izgleda da sam maloprije malo pretjerao kad sam najavio da ćemo čuti dvije rasprave još, jer posljednjeg prijavljenog za raspravu nema u dvorani. Prema tome, pojedinačne rasprave su završene. I sada će u ime predlagatelje završnu riječ uzeti ministar pravosuđa, doktor Ivan Šimonović. Izvolite. **Šimonović, Ivan** Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem, poštovane zastupnice i zastupnici na vrlo konstruktivnoj i korisnoj diskusiji. Premda je formulacija često bila različita, sadržaj je bio vrlo sličan i ukazivao na uzajamno povezane probleme. konstatiramo da je stanje u zatvorskom sustavu nezadovoljavajuće i da nam trebaju pouzdane mjere i mehanizmi da se ono unaprijedi. Bio je čitav niz korisnih sugestija od kojih neke mogu biti ugrađene u metodologiju izvješća za narednu godinu, godinu, a na neke se može reagirati već sada, pogotovo prilikom amandmana na Zakon o probaciji. Što se tiče informacija, mnogo je zastupnika u svojoj diskusiji upozorilo na opasnosti zaraze u zatvorima, na HIV i na hepatitis B i C. I doista, ukupni broj zaraženih u zatvorima jest vrlo velik i stanje je zabrinjavajuće. Međutim, upravo je u tijeku jedan projekt koji pokazuje da mi zaražene dobivamo kao zaražene već u zatvor i ono na čemu se radi to je da se zapravo iskoristi boravak zaraženih u zatvoru, ne bi li se na brži i jeftiniji način prepoznalo zaražene, dakle testiralo ih se i provelo u, zapravo s medicinskog stanovišta, idealnim uvjetima tretmane i liječenje gdje se zaraženi nalaze pod paskom i nadzorom 24 sata dnevno. Takav projekt je upravo u tijeku. Mi smo nešto o njemu napisali na strani 54. izvješća. Mogu vam reći da se on provodi uz stranu pomoć i da je hrvatski budžet ovim projektom opterećen samo za 1/3 potrebnih iznosa. On znači kompletno testiranje svih koji ulaze u zatvore i kompletno liječenje i tretman svih koji su zaraženi. Bio je cijeli niz daljnjih korisnih upozorenja pri čemu je posebno važno ono koje se odnosi na kaznenu politiku koja isto tako treba biti promijenjena kao brana pretjeranom broju broju stanovnika zatvora. Mogu izvijestiti da pripreme za novi Kazneni zakon gdje će se to imati u vidu teku dobro i samo bih još jedanput spomenuo da je radna skupina koja radi na novom Kaznenom zakonu prihvatila sugestiju da bude potpuno otvorena i transparentna u svom radu. I obavještavam vas da na web stranici Ministarstva pravosuđa u svako vrijeme možete ući u zapravo sadašnje stanje teksta koji još priprema radna skupina novog Kaznenog zakona i u svako vrijeme svaki građanin, a ne samo saborski zastupnik može uputiti neke svoje sugestije, kritike i ideje. Govorilo se o pritvoru. Doista, mi imamo 28% zatvorske populacije su pritvorenici. To je kao što je bilo rečeno to je iznad prosjeka europskih država. Taj postotak, taj udio je pao u odnosu na prošlu godinu za dva postotka, ali je još uvijek velik i treba poduzimati mjere da da se on smanji. Mogu reći da se u tom smislu razgovaralo, da je to bio jedan trojni sastanak između predsjednika Vrhovnog suda, državnog odvjetnika i mene kao ministra pravosuđa. Posebna zaštita djece zatvorenika je potpuno legitimna i opravdana tema. Stvaranje sustava probacije bitno će doprinijeti da se i taj problem uspješnije rješava. Naime, sustav probacije posebnu pažnju posvećuje ne samo osobi koja se nalazi na izdržavanju kazne nego i njenoj socijalnoj okolini. Pri tome osjetljivost na probleme djece je svakako posebno bitno. Napokon kao zaključak. Jasno je da nema promjena bez političke volje i bez financijskih sredstava. Ponovno stoga pozivam poštovane zastupnike da autoritetom svojeg glasa podrže akcijski plan što je viši stupanj suglasnosti to će biti jača vezanost kako ove tako i svake druge Vlade u provođenju akcijskog plana. Hvala lijepa. **Mimica, Neven Evo ovim zaključujem raspravu o Izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2008. godinu. O ovom izvješću ćemo glasovati kada se za to steknu uvjeti.